poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda to je: - Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu Podnositelj akta je Vlada RH na temelju članka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Izvolite kolega Škibola. Život mladog Kristijana Vukasovića se ugasio zbog beskrupuloznog zatvorskog sistema, nitko nije zbog toga odgovarao. Ja sam osobno poslao zastupničko pitanje ministru pravosuđa, međutim ministar pravosuđa ne vidi problem u zatvorskom sustavu iako mnoge indikacije ukazuju na to da je bilo mnogo nezakonitosti i da je zapravo Kristijan žrtva beskrupuloznog zatvorskog sistema. Hvala. Taj tužni tragični događaj se dogodio 2019. godine, a ovo je izvješće za 2018., ali nema veze. Jel ima još netko tko se javlja za stanku? Određujem stanku do 17.50 sati.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ravnopravnost spolova. Molim predstavnika predlagatelja, poštovanog državnog tajnika Juru Martinovića da nam da obrazloženje izvješća. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama Vladino izvješće Saboru o stanju u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima za 2018. godinu. Zakonski kapaciteti u 2018. godini u kaznionicama i zatvorima namijenjen je za smještaj 3900 zatvorenika od čega u zatvorenim uvjetima 2890 mjesta u poluotvorenim 725 i u otvorenim uvjetima 285 mjesta. Tijekom 2018. godine kroz zatvorski sustav RH prošlo je 11.352 zatvorenika i maloljetnika različitih formalnopravnih statusa što je za minimalnih 0,2% više nego u 2017. godini kada ih je bilo 11.329. Obzirom na spol u zatvorskom sustavu dominiraju muški zatvorenici i to dominantno 95% u odnosu na žene zatvorenice koje čine 5%. Ovakav trend s obzirom na spol je tijekom godina relativno stabilan. Zatvorenici na izdržavanju kazne zatvora tijekom 2018. kaznu zatvora izdržavalo je u zatvorskom sustavu 4119 zatvorenika što predstavlja 36% od ukupnog broja zatvorske zatvorske populacije koja se u 2018. godini nalazila u zatvorskom sustavu u odnosu na 2017. godinu bilježimo tek neznatno smanjenje za nešto manje od 1%. Duljina trajanje kazne, najbrojnija skupina zatvorenika na dan 31.12.2018. godine 31,6% izdržava kaznu zatvoru u trajanju između jedne i tri godine. Na dan 31.12.2018. godine najbrojnija skupina zatvorenika je u dobi između 30 i 40 godina i nju čini 32% te u dobi između 40 i 50 godina što čini 23% ukupne populacije. Ukupno 17 zatvorenika stariji je od 18 godina, a mlađe od 21 godine, to čini manje od 1% zatvorenika u zatvorskom sustavu RH u 2018. godini. Tijekom 2018. godine mjeru istražnog zatvora izdržavalo je ukupno 4465 zatvorenika od tog broja 320 je žena 7,1%. Zatvorenici kojima je određena mjera istražnog zatvora u odnosu na ukupan broj zatvorenika tijekom 2018. godine čine čak 39,33%. Tijekom 2018. godine mjeru istražnog zatvora izdržavalo je 224 zatvorenika više nego tijekom 2017. godine što je porast od 5,2%. Tijekom 2018. godine u zatvorskoj bolnici u Zagrebu bilo je smješteno 90 osoba kojima je sud odredio istražni zatvor prema članku 551. to su neubrojive osobe, Zakona o kaznenom postupku do donošenja pravomoćnog rješenja o prisilnom smještaju na liječenju. Zatvorenici strani državljani na da 31.12.2018. u zatvorskom sustavu se nalazilo ukupno 389 osoba, 368 muškaraca i 21 žena koje nisu hrvatski državljani. Od ukupnog broja zatvorenika stranih državljana njih 76 su državljani EU dok ostalih 313 nisu državljani EU-a. Iz navedenih podataka vidljiv je trend značajnog povećanja stranih državljana gotovo 73% u odnosu na njihov broj na dan 31.12.2017. godine, kada se u zatvorskom sustavu nalazilo ukupno 225 osoba koje nisu hrvatski državljani. Navedeno povećanje najvećim je dijelom uvjetovano migrantskom krizom uslijed koje je znatno povećan broj počinjenih kaznenih djela trgovanja ljudima ili protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH. Tijekom Tijekom 2018. godine na izvršavanju odgojne mjere upućivanja u Odgojni zavod bilo je 76 maloljetnika i 13 maloljetnica i na kraju 2018. odgojnu mjeru upućivanja u Odgojni zavod izvršavalo je 38 maloljetnika i 6 maloljetnica. Maloljetnički zatvor, tijekom 2018. na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora bilo je 17 maloljetnika i niti jedna maloljetnica. Na dan 31.12.2018. na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora bilo je 8 maloljetnika. Kažnjenici su osobe koje izdržavaju u zatvorskom sustavu prekršajne kazne. U zatvorima je tijekom 2018. godine boravilo ukupno 2662 zatvorenika u ova tri statusa od kojih je 586 zatvorenika kojima je prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora, 366 zatvorenika kojima je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom kaznom zatvora te 1710 osoba kojima je u prekršajno postupku određeno zadržavanje. U 2018. evidentirano je ukupno u zatvorskom sustavu na ovu brojku od 11 tisuća, 56 primjena sredstava prisile, što je za 10 slučajeva više u odnosu na 2017. g. U odnosu na broj zatvorenika koji su bili tijekom 2018. g., dakle 11 352, pojavnost primjene sredstava prisile je jako mala. Samoubojstva, pokušaj samoubojstava i smrt zatvorenika, broj evidentiranih pokušaja samoubojstava u 2018. g. je 12, broj smrtnih slučajeva zatvorenika u 2018. g. je 18, što je povećanje za 4 slučaja u odnosu na na 2017. g.U 2018. g. evidentirana su 3 slučaja samoubojstva zatvorenika, što je povećanje u odnosu na 2017. i 2016. g., kada nije bilo evidentirano takvih slučajeva. Pokušaj bijega i bjegovi iz zatvora. Broj evidentiranih pokušaja bjegova zatvorenika tijekom 2018. g. manji je u odnosu na 2017. 5 je evidentiranih pokušaja bijega u 2018. naspram 6 u 2017. Tijekom 2018. g. evidentirana je ukupno 31 slučaj, odnosno 0,27 zatvorenika izvršilo izvršilo je bijeg udaljenja ili se nije vratilo sa prekida kazne. Zaposlenici kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Na dan 31. prosinca 2018. g. u kaznionicama, zatvorima, zavodima i centrima ukupno je bilo sistematizirano 3558 radnih mjesta, a popunjeno je 2611. I što se tiče financijskog izvješća, zatvorski sustav već u jednoj konstanti troši približno 500 milijuna kuna, od čega 10%, cca 50 milijuna kuna uprihoduje vlastitim angažmanom zatvorenika i službenika na dijelovima gdje se najčešće nalazi poluotvoreni i otvoreni dijelovi zatvorskog sustava. Hvala vam. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku Juri Martinoviću. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Željko Raguž, izvolite. **Raguž, u vašem kratkom obrazloženju izvješća naveli ste komparativno podatke za 2018. i prethodnih godina tamo gdje su pokazatelji pokazivali određene promjene. Kako smo mi u 2020. g., dakle za nama je i 2019. g., kakve su posljedice migrantske krize na aktualno stanje u hrvatskog zatvorskom sustavu i kako funkcionira hrvatski zatvorski sustav u zadnjih godinu dana? Zahvaljujem. Odgovor, poštovani državni tajnik Juro Martinović. Dakle, mi smo u 2019. g. prepoznali povećanje broja zatvorenika, primarno istražnih zatvorenika, što je posljedica, izravna posljedica migrantske rute koja ide preko naše države. Imamo na stanovit način povećanje, ustvari gotovo već prebukiranost u zatvorenom dijelu zatvorskog sustava. Mi smo reagirali na to i 2019. g. smo u Požegi izgradili 50 novih ležaja u zatvorenom dijelu. Upravo smo u projektiranju još 50 kreveta u zatvorenom dijelu u Zatvoru u Glini i to je reakcija Vlade, odnosno Ministarstva pravosuđa na migrantsku krizu. Ako se ona nastavi, morat će biti neka i snažnija društvena reakcija, dakle u smislu povećanja kapaciteta u zatvorenom dijelu zatvorskog Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Ovo izvješće je zapravo jedan odličan statistički prikaz zapravo o stanju rada kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda. Međutim, vaše izvješće prati izvješće pučke pravobraniteljice koja se zapravo osvrnula kroz nacionalni preventivni mehanizam i na stanje u kaznionicama i između ostalog, u nekoliko stvari, spomenut ću vam 2, pa ako je možete ili demantirati ili potvrditi. Prva je, ona kaže da pojedini zatvorenici se žale da nemaju zdravstvenu zaštitu. Druga je da pojedini nepismeni zatvorenici ne mogu ostvarivati svoja prava, prava na zaštitu zato što kao nepismeni, ne mogu napisati molbe te su im takva prava uskraćena. Dakle ona to posebno apostrofira pa vas molim ili da to demantirate ili da potvrdite da je to točno. Hvala. svima je vidljivo da je zatvorski sustav jedan veliki živi mehanizam kroz koji prolazi 11,5 tisuća zatvorenika. Na kojima radi 2,5 tisuće službenika, pravosudnih policajaca i raznih stručnih osoba koje čine sve napore da tim ljudima koja na neki način, da se tim ljudima pruže sva ona ljudska prava koja ih kao zatvorenike pripadaju. Naravno da se na pojedinačnoj razini može dogoditi i nekakav propust sustava, da se ne može svaki puta udovoljiti sve, ali na pojavnoj razini, siguran sam da toga nema. Što se tiče zdravstvene zaštite, ja vam tvrdim potpuno odgovorno, da zatvorenici u hrvatskom zatvorskom sustavu konzumiraju više liječničke preglede nego jedna ista takva skupina izvan zatvorskog sustava. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Sljedeća replika, poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite kolega Čuraj. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Samo par upita .../Govornik se ne razumije./... izlaganju naime, zanima me da li imate podatak o prosječnom broju zatvorenika. Mi ovdje imamo podatak na 31.12. Mene zanima koliko je to prosječno, pogotovo u odnosu na kapacitete. Znači prosječno tijekom 2018. je bilo toliko i toliko zatvorenika, jer podatak koji sam ja vidio u izvješću samo na 31. 12. i ukupni broj zatvorenika koji je 11 352, dakle zanima me što što znači prosječno u nekom danu. Također me zanima standard što se tiče broja omjera, vidim da nekad smo imali 3, 3,5 itd. zatvorenika na jednog pravosudnog djelatnika, sada je on nešto više, više nešto od 2, 2,05 ako se dobro sjećam, zanima koji je inače standard europski što se tiče broja zatvorenika u odnosu na broj pravosudnih službenika. Zahvaljujem. Odgovor, državni tajnik, izvolite. **Martinović, Juro** Mislim, nije mi poznato da postoji nekakav, on je univerzalni standard, dakle što se tiče prosjeka zatvorenika u zatvorskom sustavu, mi to imamo na dnevnoj razini, dakle u toj 2018., ali i u 2019., broj zatvorenika, dakle mi imamo kapacitet 3900 zatvorenika. Na dnevnoj razini je stanje od 3100 do 3500, dakle govorit pojedinačno s obzirom da mi imamo zatvoreni dio, poluotvoreni i otvoreni dio s obzirom da neke kaznionice imaju i zatvoreni i poluotvoreni i otvoreni, gdje se na dnevnoj razini koliko ljudi nalazi, to je teško, to bi se moralo vadit podaci, ali prosjek u zatvorskom sustavu je nekakvih 3350 ljudi bio u 2018. godini.

pošto tamo su ljudi koji izdržavaju svoje kazne, naravno da svaki čovjek koji je na slobodi je potencijalni onaj koji može biti korisnik tih kaznionica pa tako i mi ovdje u Saboru. zbog toga i zbog interesa javnosti, mene zanima zbog čega je 2019. se dogodila smrt Kristijana Vukasovića a nitko nije odgovarao. Ovo govorim iz razloga zbog percepcije javnosti, ma nemojte se protivit tome šta ja kažem jer jednostavno ima puno pravičnih koji su u zatvoru a ima onih koji su trebali biti u zatvoru su na slobodi. A mene zanima pitanje uvaženi tajniče, zbog čega nitko nije odgovarao, jel? Javnost je bila zainteresirana, obitelj je rekla sve što se dogodilo, rekli su svjedoci da je se dogodila smrt kako se dogodila, ja mislim zbog javnosti da bi trebalo dati odgovor zbog čega da li je netko odgovarao, ako nije, zbog čega nije odgovarao, zbog smrti Kristijana Vukasovića. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor državni tajnik, izvolite. **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče, dakle ta tragična smrt mladog čovjeka u splitskom zatvoru je jako snažno konzumirana kroz medije i kroz hrvatsku javnost. Dakle ponavljam tragična smrt zbog koje svako normalan u ovoj državi mora žalit no ja vam moram reć jednu stvar. U zatvorskom sustavu završavaju ljudi koje tamo pošalje hrvatsko pravosuđe, hrvatski sudovi, dakle hrvatski zatvorski sustav ne može odbiti nikoga kog sud pošalje na izdržavanje kazne ili u istražni zatvor. U konkretnom slučaju radilo se o mladoj osobi koju su vještaci ja bih rekao uputili u zatvor jer su vještaci kazali sudu da su njegove osobine takve da ako bi se našao na slobodi, da ponovio kazneno djelo. On je kao takav zaprimljen u istražni zatvor i u istražnom zatvoru mu se dogodila bolest zbog koje je završio u civilnoj bolnici i tamo se nažalost dogodila smrt, da li će netko odgovarat, to je stvar koju ćemo vidjeti dakle, policija, Državno odvjetništvo, nadležna tijela rade svoj posao i ako nađu da je bilo propusta, sigurno će netko odgovarati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, vi ste u svom izlaganju najveći dio posvetili osobama na odsluženju kazne. Koliko je po dobi, spolu, prosjeku godina, dužini kazne, uvjetima, mogućnost liječničkim pregleda i svemu ostalom a svega 2, 3 rečenice o osobama recimo koje su tamo uposlene. Mislim na stručno osoblje i pravosudne policajce. Iz toga proizlazi doslovno da je svako peto radno mjesto nepopunjeno. Pa da li mi možete reći koju rečenicu kakvi su uvjeti doslovno rada? Znači da li je plaća na nekom državnom prosjeku i koji su uvjeti rada ako je svako doslovno peto mjesto nepopunjeno. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor državni tajnik, dokumentima koje manje-više, o kojima odlučuje Hrvatski sabor. Dakle, mogu reći da ljudi koji rade u zatvorskom sustavu tih cca 2600 ljudi, nisu potplaćeni u odnosu na ostale ljude iste razine u hrvatskom društvu. Pravosudni policajci, dakle mi imamo problema popunjavati radna mjesta s obzirom da je opće stanje u društvu tako da plaće u državnoj službi nisu rekli bi domaći „bog zna kaj“ i to bi naravno bilo bolje da je bolje, mi sve teže popunjavamo radna mjesta u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci, Istri pa i u Zagrebu. Dakle bilo bi dobro ali društvo kompletno mora učiniti napore za sve ostale pa i za one ljude koju rade u zatvorskom sustavu. Zahvaljujem. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, kolega Zekanović, nije nazočan. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Željko Raguž, izvolite.

Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Uobičajena je praksa da jedanput godišnje Ministarstvo pravosuđa RH podnosi izvješće Vladi RH o stanju i radu zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda, dakle o hrvatskom zatvorskom sustavu a Vlada izvješćuje jedanput godišnje Hrvatski sabor. Izvješće koje smo dobili i o kome večeras raspravljamo na 100-tinjak stranica pregledno daje osnovne informacije od kojih je najveći dio komparativno obrazložio državni tajnik. Ja ću se pokušati sjetiti onoga što držim da je važno spomenuti, a što državni tajnik u svom kratkom obrazloženju nije kazao. Naime, u hrvatskom zatvorskom sustavu po strukturi kaznenih djela važno je naglasiti dakle da je 36% kaznenih tijela protiv života i tijela i 32% protiv imovine, ostatak su druga kaznena djela, važno je naglasiti koja je priroda dakle kaznenih djela zbog kojih se izdržava zatvorska kazna. Također visina zatvorske kazne koja je navedena u ovom izvješću također je važno spomenuti taj pregled dakle do godinu dana

Ono što je važno primijetiti kada su bile opaske na broj dakle uposlenika u hrvatskom zatvorskom sustavu u odnosu na broj sistematiziranih radnih mjesta predviđenih aktima hrvatskog zatvorskog sustava uprave za zatvorski sustav i probaciju vidimo da postoji prostora za još upošljavanja, ali to će ovisiti naravno od broja zatvorenika, evidentno je na temelju pregleda od 2012. do 2016. da se smanjuje broj zatvorenika u hrvatskom zatvorskom sustavu, što onda govori da ne postoje razlozi za veći broj upošljavanja iako valja primijetiti da je u odnosu na 2017. 9 novih uposlenika u hrvatskom hrvatskom zatvorskom sustavu. Važno je spomenuti i dakle da postoji 14 zatvora, 7 kaznionica sa zatvorskom bolnicom, središnji ured, centar za dijagnostiku, centar za izobrazbu, dakle jedna dobro organizirana racionalna struktura koja omogućava dakle realiziranje kažnjavanja temeljem Zakona o izvršavanju kaznenih sankcija, temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora, Zakona o probaciji, zatim razvoj probacijskog sustava kroz 14 županijskih ureda i na razini Grana Zagreba i županije, što sve skupa racionalizira hrvatski zatvorski sustav, smanjuje dakle i troškove, spomenuto je da je 467 milijuna proračunskih sredstava utrošeno u 2018.g. i milijuna prihoda od vlastite djelatnosti, što je također jedan doprinos racionalnosti hrvatskog zatvorskog sustava. Ukupno može se kazati zaključno da hrvatski zatvorski sustav i u kontekstu geopolitičkog položaja RH i izazova imigrantske krize dobro funkcionira, odgovara svim zadaćama dakle vladavine prava u RH i zbog svih navoda koji su kazani, a koji su sustavno navedeni u izvješću za 2018., Klub HDZ-a će podržati izvješće o stanju i radu kaznionica zatvora i odgojnih zavoda u RH. Hvala. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi tajniče, uvažena pomoćnice ministra, kad govorimo o kaznionicama naravno da se postavljaju brojna pitanja, tu su uglavnom državljani RH, a i stranci koji izdržavaju određene kazne za prekršajna ili kaznena djela, tu ima ljudi kao što sam rekao jel u životu mi nismo oni koji možemo prosuditi, pravosuđe znači sudi, a pravda je nešto drugo, pravo je nešto, pa prema tome maloprije sam rekao u tome tonu da ne bi shvatili da svi građani RH, svi oni koji …/Govornik se ne razumije/… žive su potencijalni korisnici znači kaznionica i to je rađeno za ljude, naravno tim ciljom ako je rađeno za ljude, ako su kaznionice, triba više govoriti kakvi su uvjeti življenja u kaznionicama. Tamo je, završavale su bakice šta nisu platile šta ja znam nekolko računa ili nemam pojma, to je javno kroz medije komunicirano, vidljivo svakome, prema tome tamo ima ljudi koji možda nisu tribali biti u zatvoru, a oni koji su trebali su na slobodi i to je ono vječito kao što je se dogodilo da nakon desetina godina, nakon ubojstva se otkrije da je onaj tko je ležao u kaznionicama u nekim drugim državama naravno da se otkrije na kraju da nije taj ubojica. Prema tome, ja sam išao samo pitati vas tajniče kakvi su uvjeti i ja nisam potencirao ovaj slučaj pokojnog Kristiana Vukasovića u smislu da nešto negativno govorim o ljudima unutar kaznionica i unutar sustava, nego čisto percepcijski da se više govori o uvjetima življenja, dal ti ljude njijzi 10-tak, dal su odvojeni, razno razne skupne tu postoje da ja ne razvrstajem, nisam mjerodavan da to razvrstajem, ljudi različitih kaznenih djela, različitih pogleda na sve i, i, i različitih življenja. Naravno da o tome treba razgovarati i da taj sustav treba prilagoditi da bude što humaniji u uvjetima svakoga čovjeka i ja bi više volio da se u izvješću o tome govorilo, znači jednostavno u kaznionicama kakvi su uvjeti življenja, dal u jednoj sobi od 10m2 spava njijzi 15, da li ima dovoljno sanitarnih čvorova, dal je omogućeno sve što treba bit omogućeno jel ne možemo se niko od nas posut pepelom, svi smo mi od krvi i mesa, svi živimo ovaj ovozemaljski život i svoga bližnjega triba gledati na taj način, naravno onaj koji je počinio teška kaznena djela počinio je teška kaznena djela, to triba sve osuditi, ali mislim ima ljudi koji su zbog banalnih stvari stvari završili u zatvoru temeljem presude kao što ste rekli znači pravosuđe je donijelo svoju odluku ljudi su završili u zatvoru. Ja sam gledao slučaj bakice koja je prodavala luk ili nešto nemam pojma jel nije platila neki račun i ona nije mogla platiti tu tu kazni i završila je nekoliko dana u zatvoru. Znači tu imamo raznih djela, ljudi koji … razna djela od najtežih djela koja su od ubojstava do ne znam ni čega i naravno da to treba promatrati tako. Ali s ove ljudske humane strane prema ljudima zanima me kako je stanje života kako je uvjeti života u Evo mene osobno, kao građanina, kao saborskog zastupnika ima ta izvješća, kakva je prehrana, da li ima i tu možda lobija koji hranu dužni su davati puno bolju, a zarađuju nekakve, o tim stvarima me zanima. Mene zanima dal neko možda zarađuje na tim ljudima koji su počinili prekršaj i kaznena djela tim ljudima koji su u tim okolnostima sada u kojim jesu na ovozemaljskom putu. znamo ovdje se često pozivamo na vjeru, ali postoji i ona neka se kamenom baci ko nije zgriješio. Prema tome, kada govorimo o ljudima u kaznionicama onda moramo govoriti o uvjetima življenja tih ljudi, kako je tim ljudima. I naravno da će uvik građani s te pozicije postavljati pitanje što je se dogodilo sa Kristijanom Vukasovićem i tko je odgovoran jel je potvrđeno da je bilo na čovjeku, tome dečku mladome koji je osuđen i temeljem presude, da je bilo ozljeda i temeljem svjedočanstava kroz medije da je bilo. Znači ja ovdje ne apliciram ničiju odgovornost, ali ovaj dom triba raspravljati u tome kontekstu da se rasvijetli ta situacija i to je naša uloga. Naravno da ako do sada policija, sve službe koje su nadležne koje moraju odraditi cilu istragu nemaju nekakav nalaz da vi ne možete reć, da ja niste vi bili doli pa vi to promatrali, niti se vas može osuditi, ali se treba o ovoj stvari govoriti ozbiljno jel stvarati nekakvu percepciju da se u kaznionicama nekoga tuče, mlati zbog ne znam ili šta ja znam da umre od posljedica, da se to treba razjasniti I tamo su nečija djeca, nečiji očevi, nečiji sinovi, majke i sve što triba. Ipak s te ljudske, humane strane bez obzira šta su osuđeni, naravno trebaju izdržati svoje kazne, ali ipak triba govoriti o uvjetima i naravno da na kraju krajeva ne bi neko zarađivao na njima, umjesto šta ja znam da im je ručak košta 30 kuna možda u konačnici da im se donosi ko zna što. Moguće i to jel. Ja ne znam kako baš to funkcionira, ali volio bih čuti uvjete življenja u kaznionicama i vidjeti to u biti u nekom prikazu kojega vi ćete nama riječima prinijet. Čisto suhoparne brojke o ljudima koji su u kaznionicama apsolutno apsolutno ništa ne govore, one mogu govoriti koliko je nedostataka, koliko još treba nedostaje li u kaznionicama. Rekli ste ima otvorenih, poluotvorenih, zatvoreni sustavi da imaju u cjelinama da sva tri korite, sve je to ok. Međutim naravno da nas kao saborske zastupnike, a i javnost zanima kakvi su uvjeti u kaznionicama jel i to se ipak plaća iz proračuna, sve što oni rade i naravno da je vrlo bitna ona socijalizacija koliko se radi na tome da ljudi koji su u zatvoru na izdržavanjima kazne koliko im se omogućilo da oni doprinose društvu kroz nekakav rad koji će i njima donijeti nova znanja, stvarat će novu dodatnu vrijednost. Postoji li nekakvo takvo izvješće i nekakve poduzete mjere da se i ti ljudi unutar zatvorskih kaznionica u biti doprinose društvu na način u tim zadanim okvirima koliko mogu. Evo ja u dobroj vjeri sva pitanja kroz repliku sam postavio, razmišljam o tim ljudima u kaznionicama da ispunjaju, da izvršavaju kaznu koju su napravili temeljem presuda, ali dobro bi bilo o tim razmišljati kao o ljudima jel govorim ako je iti jedan u kaznionici pravedan, a završio je u bez obzira na presudu, ako je pravedan, a mi ne možeš znati šta je pravedan možda šta je … a bilo je primjera kojih sam rekao ako je iti jedan završio, a je, vjerojatno je, je, vjerojatno je, ima ljudi pravednih u zatvoru, a oni koji su na slobodi možda bi trebali biti tamo. Zato tribamo gledati na svakog čovjeka i s ljudske razine i onaj ko je vjernik i s vjerske razine i na svakog čovjeka kao čovjeka i na taj način postupati u kaznionicama. To bi me u izvješću više interesiralo taj općeniti život unutar kaznionica, uvjeti življenja, mogućnosti tih zatvorenika u tome okviru koji je zadan zakonom i naravno uz sigurnosne mjere koje moraju biti. To su jedni posebni uvjeti, to nisu uvjeti slobode gdje imate također ograničenja, ipak tu moraju biti sigurnosne mjere. Ima tu ljudi koji ponavljaju teška djela, tako da je to jedna specifična situacija, ali naravno da ima i ovih drugi koji su u zatvoru tj. u kaznionicama zbog spleta životnih okolnosti ili tko zna zbog čega. inače se stvara loša percepcija ne samo u kaznionicama nego i sa slučajem ovaj što se dogodio u Splitu, stvorila se je naravno percepcija da država tj. tijela koja bi trebala odrađivati svoj posao, institucije rade svoj posao tako da jednostavno ljudi su tako da su počeli uzimati pravdu u svoje ruke. I to nije dobra poruka i s te strane moramo biti transparentniji, javniji u svojim izvješćima i sve to podastrijeti javnosti, jel ako se stvori loša percepcija i splitski slučaj rekao sam, spomenuo sam stvaraju se nekakav u biti dojam, vidjeli smo i facebook grupe ljude koji su govorili da jednostavno se mora kao uzeti pravda u svoje ruke, ali to su poruke koje nisu dobre. Znači da svako od nas uzme pravdu u svoje ruke do čega bi to dovelo. Prema tome, što javnije, što transparentnije funkcioniranje pa kada govorimo i o kaznionicama i tim ljudima bilo bi dobro iznijeti pred javnost. Evo ja se zahvaljujem. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava, u ime Kluba zastupnika GLAS-a, poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite kolegice. Hvala g. potpredsjedniče, g. državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. ovog izvješća koje je na prvi pogled tobože suhoparno ili statističko, zapravo se svašta može iščitati, vrlo je informativno, vrlo zanimljivo i jako dobro da mi dobivamo ta izvješća. Govori i o životu i može se iz njega iščitat dosta o životu u zatvorskom sustavu, zatvorima i kaznionicama. Cijeli taj zatvorski sustav je naravno jedan od možda najradikalnijih izraza monopola države na nasilje, dakle država je ta koja kroz formalne institucije ima pravo kažnjavati i na ovaj način sankcionirati ljude koji na različite načine krše zakon i koje pravosuđe koje je također jedan od instrumenata državnog monopola na nasilje, osudi na zatvorske kazne ili različite druge forme zatvaranja u odgojne ustanove itd. Dva su moguća pristupa načelno gledano ljudima koji su prekršili zakon, dakle društva kroz svoju povijest na dva načina prilazili prilazili ili imali dva različita pristupa ljudima koji su kršili zakone zajednice. jedno je bilo izolacija a drugi je reintegracija. Zapravo je fascinantno kako dugo je izolacija bio glavni princip organizacije zatvora. Tako da je do 19. st. je izolacija bila glavni princip. Smatralo se da ljudi koji su prekršili zakon su na neki način odbačeni, izolirani u zatvore pa je recimo do 18. st. su zatvori i ludnice bili zajedno. I ako se sjećate filma Amadeus, sjetit ćete se te scene s kojom počinje i završava film gdje de facto je vidite kažnjenike i psihičke bolesnike koji su istoj instituciji. To je zato što su se društva naprosto tako odnosila prema ljudima koji su bili i psihički bolesni, tu postoji ona slavna knjiga od Michaela Faucaulta „Povijest ludila u doba klasicizma“, koja također govori o tome. Dakle društvo je ljude sa psihičkim bolestima i one koji su na neki način remetili ustanovljeni red u društvu, izoliralo i do de facto konca 18. st. ih čak držalo skupa u istim institucijama. Smatra se da je James Mill ili otac od Johna Stuarta Milla, koji je prvi napisao jednu studiju od drugačije pristupu zatvorima i drugačijem pristupu zatvorenicima i ljudima koji krše zakon a to je preodgoj i reintegracija, dakle gdje zatvori sustav i cijela ideja zatvaranja ljudi u zatvore, više nije bazirana na tome da ih se izolira, izbaci iz društva zauvijek de facto, ne, to je bila ideja da sad ne idem dalje u povijest jer zanimljiva je povijest uopće zatvora i osuda, ali prvi put dakle u 19. st. ta ideja da zatvor treba biti neka šansa ljudima koji su zatvoreni, kažnjeni sa zatvorom da se reintegriraju kad izdrže svoju kaznu, da se reintegriraju u društvo i od tada, dakle od 19. st. polako se razvija taj pristup i svi suvremeni zatvorski sustavi se baziraju na toj ideji. Da de facto zatvori, odgojni zavodi, sve ovo o čemu ovo izvješće govori, su institucije koje ljudima koji su zgriješili bez obzora šta i kako, ljudi koje je pravosuđe osudilo na zatvor zbog toga što su nešto zgriješili, kroz zatvorski sustav de facto imaju priliku ne samo okajati svoje grijehe da tako kažem, nego imaju priliku da se kroz to reintegriraju u društvo. Cilj je da oni na kraju tog iskustva budu uključivi u društvo, da ih se može uključit ponovno u društvo. Dakle to je konačni cilj zatvaranja. Konačni cilj zatvaranja nije izolacija, on je kazna momentalno ali u konačnici je cilj reintegracija u društvo. I iz te pozicije trebamo po mom mišljenju gledati jer to je naravno i u podlozi našeg svakog suvremenog zatvorskog sustava, to je tako u podlozi našeg zatvorskog sustava takav generalni pristup i ta ideja, i iz te pozicije treba gledati i ovo izvješće. Izvješće sadrži podatke o broju i strukturi zatvorenika, ugrubo recimo, dijelovi naravno ima dugački popis tema ali u ugrubo u broju i strukturi zatvorenika, vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, službenike, dakle podatke o službenicima u zatvorskom sustavu i podatke o financiranju Uprave za zatvorski sustav i probaciju za 2018. g. naravno. U 2018. g. u zatvorskom sustavu kao što je već uvodno državni tajnik rekao i ko što piše u izvješću, boravilo je 11 352 osobe i sad je to razbijeno na kategorije, dakle izdržavanje kazne zatvora, istražni zatvor, maloljetnički zatvor i odgojni zavod ili kao što su to u našoj mladosti zvali, popravni domovi. U 2018., dakle sve skupa, 11 352 osobe. Istovremeno zatvorski kapaciteti su u toj istoj godini 3900 mjesta. Naravno da svi ti ljudi nisu istovremeno u zatvoru ali nisu niti samo 3 do 4 mj. a ovo kad malo pogledate broj ljudi koji su bili u zatvoru i broj mjesta kojima se raspolaže, udara u oči očiti problem a to je prenapučenost. Dakle očito je da su naši zatvori prenapučeni, da nema dovoljno mjesta ili ima previše zatvorenika, pitanje je na koji način se to određuje, ali ta prenapučenost je inače globalno poznata kao glavni razlog nasilja u kaznionici. Dakle glavni razlog i glavni problem koji nastaje u zatvorima diljem svijeta je prenapučenost i iz ovih podataka koji su ovdje vrlo jasno podastrti, same brojke govore da ugrubo bi tu bilo 3 zatvorenika na jedno mjesto, ponavljam, naravno nisu svi ti ljudi bili istovremeno u zatvoru ali puno ih je bilo istovremeno jer po tipu kazni se vidi a to je isto dato u ovom izvješću se vidi da bi oni morali biti do 3 mj. najviše svako u zatvoru da bi se moglo to, iskoristiti ta mjesta onako kako je planirano odnosno koliko je planirano da jedan zatvorenik ima prostora. Između ostalog i u izvješću pučke pravobraniteljice se govori o toj prenapučenosti a dakle puno više ljudi nego na prostor koji je osiguran nego je standard. Tu možda nije loše spomenuti koliki je standard, standard je 3 m2. Dakle Dakle ako imaš, piše u izvješću, ako imaš standard od 3 m2 po osobi a prenapučeno je, koliko onda imaš stvarno, u stvarnom životu kao zatvorenik, to po mom mišljenju treba biti glavna poruka i pouka iz ovog izvješća koje ja smatram vrlo kvalitetnim inače jer ono zaista govori o ozbiljnosti situacije, govori o pretrpanosti istražnih zatvora koji su naročito problematični jer uz sve ostalo tu nema ni nikakvih programa. Dakle ljudi koji su u redovnom zatvoru imaju neke programe, nešto rade, nešto se s njima radi u smislu neke interakcije ili tretmana ili terapije ili nečega, to u istražnim zatvorima nema a oni su također prenatrpani. Već je ovdje spomenuto i o izvješću se govori o tome da je u 2018. strani državljani u zatvorima, dakle njihov broj je porastao, nije to veliki broj, to je broj od 389 ali je porastao za 73% u odnosu na 2017. To su očito izbjeglice i migranti. Prva stvar koja to govori a ovo nije nikakva migrantska kriza, prva migrantska kriza je 2015. a ovo je situacija na koju će se Europa moram naviknut kao na redovnu. Glavno što to govori je politika azila. Europa ima lošu politiku azila i mi imamo lošu, još lošiju politiku azila i jedan od razloga zašto se ne možemo s tim nositi jer nismo reformirali tu politiku azila i naravno utjecali i po mom mišljenju izvršili pritisak na europske institucije da se tome ozbiljno pristupi. Konačno, vi znate da je u V. Britaniji sada glavna tema Brexit. Na jutrošnjim vijestima britanskima, odmah nakon Brexita, dakle druga vijest je bila vijest o tome da je 9% zatvorskih službenika u V. Britaniji ima različite oblike psihičkih poremećaja i poteškoća zbog prenatrpanosti zatvora, različite vrste PTSP-a zbog prenatrpanosti i nasilja u zatvorima. Iz ovog izvješća se vidi da mi imamo ukupno 2611 zatvorskih službenika, od 3558 koliko je sistematizirano, drugim riječima koliko bi ih čak po prosudbi zatvora, zatvorskog sustava trebali imati. Dakle ugrubo ajmo reći 2/3 od od onog što bi trebali imati što znači da su ti ljudi sigurno pod, to je jedan neobično težak da ne kažem zapravo stresan, ako djeluje tako da je praktički svaki deseti u Britaniji zatvorski službenik u PTSP-u odnosno u psihičkoj, psihičkom oboljenju od pritiska i činjenice da, da su zatvori prenatrpani, to se može vrlo lako pretpostaviti i za našu situaciju obzirom da je tu, su ta radna mjesta popunjena sa dakle u tom smislu ovo izvješće je vrlo informativno, ali nije optimistično, mi ćemo ga podržat jer kao izvješće je, smatramo da, mnogo govori, iz njega se može iščitat, ali mora biti startna pozicija za jedan, jednu reformu, jedan zbilja ozbiljno drugačiji pristup cijelom zatvorskom sustavu. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle govorimo o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018.g. i kaže da smo, imamo ukupan broj zatvorenika koji je prošao kroz zatvorski sustav 11352, što je neznatno u odnosu na 2017., kaznu zatvora izdržavalo je 4119 zatvorenika. Ono što je i kolegica Pusić rekla da s obzirom na ukupan broj ljudi koji je prošlo kroz sustav i ukupan broj mjesta to je otprilike 4 mjeseca, a mi imamo ovdje ono što smo dobili u odgovoru da je prosječan broj od 3900 kapaciteta, 3300, 3500, oni oni kako borave. Sad tu je dva pitanja, jedno je da li uopće prema postojećim mjestima imamo dovoljno mjesta, a onda govorimo o kvaliteti i uvjetima boravka zatvorima, zatvorima, kaznionicama, naime prema nekim standardima trebalo bi bit čak 4m2 spavaonice odnosno 10m3 prostora po zatvoreniku, e sad koji je broj jednokrevetnih ćelija ili spavaonica, kako god, koji je broj više, ima različitih teorija, dakle kako gdje koga možemo, koji tip zatvora, koji tip kaznionice držati, ima onih poluotvorenih, poluzatvorenih itd. tipa, ali ovdje očigledno da moguće da je taj kapacitet koji je na papiru izgleda dovoljan da on nije sasvim adekvatan. Ono što u nekoj teoriji bi trebali ajmo reći proći, razumjeti, kako god, da jedno od načela izvršavanja kazne zatvora je upravo načelo o razvrstavanju zatvorenika, e sad mene zanima u kojem dijelu mi to poštujemo jel kod nas u nekim kaznionicama nije baš da imamo posebna mjesta za određene skupine zatvorenika za teža kaznena djela, pa onda po vrsti kaznenog djela, silovatelji i pedofili, ja ne znam bilo što drugo, razbojnici, ubojice itd., sve ona teška kaznena djela od onih koji izdržavaju isto kaznu kad drugu kaznu zatvora, dakle ne dugotrajnog, dakle ne onih koji su od 6 mjeseci do 5, do 10.g., znači onaj srednji rok jer nikako ti odjeli ne funkcioniraju, svi su manje-više u uđuture kako bi mi to rekli narodno i onda naravno najviše stvari dolazi ne od nasilja spram službenika gdje smo vidjeli ovdje da je, što se tiče radnika osiguranja dva, nula, pet po zatvoreniku, nego međusobno i mislim da tu leži jedna strategija o kojoj bi trebalo se posebno posvetiti u tim odjelima prema vrsti i izdržavanju kazne odnosno o samom počinjenju i vrsti kaznenog, kaznenog kaznenog djela, dakle da ne govorimo da se pojedinim zatvorenicima omogući pristup internetu gdje to recimo u Sloveniji postoji, mislim da kod nas nije, otpust da ne govorim uz narukvicu, nogavicu i načine te komunikacije itd., itd., mislim da je sigurno nešto što bi doprinjelo smanjivanju te prenapučenosti tako da i niz drugih mjera

itd., boravak na otvorenom djelu kaznionice minimalno 2 sata dnevno itd., rad, izobrazba, itd., itd., neke stvari koje su onako osnovni, osnovni, osnovni uvjeti. Ono što mi ovdje smo također vidjeli u izvješću imamo prilike vidjeti da nije, zapravo ono što nemamo prilike vidjeti zapravo nije sadržano, a to prema i samoj i samom penetercijarnom pravu odnosno penologiji sigurno da bi se trebalo sadržavati u metodološkom ovom izvješću i anketa samih korisnika odnosno zatvorenika, njihov sud o uvjetima, odnosima, bilo kojim metodološkim aktivnostima da vidimo točno gdje smo, što oni govore, ankete po sustavu da li će to naravno biti sve loše, sve dobro, na koji način će se metodološki tome pristupit, al ja bi volio vidjeti što sami zatvorenici smatraju o svom boravku u zatvoru, što je bolje, što je dobro, što nije dobro, što je loše i to bi nam zapravo dalo možda i onu pravu sliku ili potpunilo ovu sliku koju danas o kojoj danas ovdje razgovaramo. Tako da ono što ovdje ne vidim je zapravo što bi volio u završnom obraćanju vidjet koliko je, koja je struktura smještaja, ne možda po pojedinim kaznionicama i zatvorima, koliko po tipu soba, ćelija, jednokrevetnih, višekrevetnih itd., samnica i kako već to se naziva. Taj dio što se tiče procijenjenog koji je zapravo smještaj, koji je pritisak na sami zatvorski sustav, ja vjerujem da je velik. Ja vjerujem da ono što je bitno da svi oni koji ulaze u zatvorski zatvorski sustav, da imaju i uvjete koji su dostojni svakog čovjeka bez obzira bio on osuđen za ovo ili ono. Znači, on svoju kaznu mora dostojanstveno izvršiti i imati taj rehabilitacijski faktor u sebi ne da nam se događa da ljudi izađu gori nego što su ušli unutra zavisno od onoga što su počinili. Nadalje, duljina kazne, kad smo govorili o smještaju pa kaže najviše ima onih koji izdržavaju kaznu od jedne do tri godine 30% njih. To znači 4.119 zatvorenika koliko je izdržavalo kaznu, njih 30% znači to je 1.300 je od jedne do tri godine, onda je slijedeći postotak praktički jednak oni koji imaju iznad 3 godine do 10 godina je 34%. Znači trećina njih je od 1 do 3 godine, a trećina još njih je od 3 do 10 godina. I to nam govori o onoj priči o kapacitetu, znači više od ona 4 mjeseca kad bi ovo podijelili oni koji su se procirkulirali u jednom nekom slučaju istražnog zatvora ili bilo kojeg načina kroz zatvorski sustav. 2/3 njih je tamo na duže od godinu dana. Ne 4 mjeseca koliko bi to izgledalo da može se otrpit ako gledamo mjesečno tih 11.352 podijelimo sa brojem mjeseci dobijemo neki broj oko 846, pomnožimo to puta 4 dođemo do broja 3.900. To znači da očigledno tu postoji problem kapaciteta samih mjesta, a ono što je onda kad govorimo o kvantiteti koju možda možemo na ovaj ili onaj način riješiti je pitanje kvalitete kako su oni smješteni, u kojim odjelima na koje načine funkcioniraju, da li su im sve omogućeni i da li imaju i te standarde da imaju 4 kvadrata mjesta za spavanje i 10 kubika zraka za udisanje. Što ovako zvuči dosta grdo kada se stavi u brojeve, šta je potrebo čovjeku da živi. Evo, to su neka pitanja koja bi ja, ja ovaj više volio malo čuti odgovore i na koji način bi mogo metodološki to izvješće još biti sadržajnije dati bolju sliku, na taj način da se obrade i možda anketiranje samih i službenika, ali i zatvorenika. S druge strane i ovih uvjeta da koliko je to u danu broj stanovnika, po danu, svaki dan imamo taj podatak, mi moramo znati na dan koliko imamo zatvorenika. To je lagano dohvatljiv podatak, dakle moguće je svaki sustav pravosudni mora to znati koliko u danu ima ljudi na izvršavanju kazne. Pa možemo gledati kako taj graf ide, gdje su pikovi, zbog čega, kako gdje itd., u kojim zatvorima, u kojim djelima. Isto ono što bi me zanimalo, koji sudovi upućuju najviše, odakle se dolazi najviše upućivanje za izdržavanje kazne itd., da da dobijemo bolju sliku. Ja govorim ovdje metodološki, ne govorim toliko sadržajno jer mi govorimo ovdje o izvješću i zanima nas kako dobiti što bolje podatke, ne problematiziramo, ne problematiziramo toliko sada same uvjete. Evo, toliko što se tiče ovog djela, dakle za uvjete je sigurno bitno, bitna je sigurnost, bitni su ti osnovni ljudi uvjeti boravka u ovome i ja bih volio svakako da se to krene u taj dio da se što više podijeli po odjelima sukladno izvršavanju tipa kazne, ne da se jedan dio zatvorenika iživljava na drugome jer manje-više oni saznaju sve o svakome i tu dolazi do, u krajnjoj liniji imam i neke argumentirane i javljanja ljudi da su zbilja trpili određena zlostavljanja, da ne govorim o psihičkim od strane drugih zatvorenika što naravno je uvijek moguće, ne može se iskorijenit ali se mora umanjiti uvijek takve stvari. Jedna od njih je kapaciteti, jednokrevetne sobe, odjeli, ne miješanja različitih tipova zatvorenika u odnosu na kazne i tip kazne i onoga što izvršavaju. Naravno Klub HNS-a će podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite kolega Stazić. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Odmah na početku da kažem da će sutra Klub SDP-a glasati za prihvaćanje ovoga izvješća jer je ono sadržajno bogato, pedantno sastavljeno. Doduše bilo bi bolje kad bi uzelo u obzir i mišljenje pučke pravobraniteljice, pa da se da odgovori na to mišljenje da dobijemo malo kompletniju sliku, a ne samo ovaj niz statističkih podataka iz kojih se dakako može dosta toga pročitati. Dva temeljna ljudska prava su pravo na život i pravo na slobodu. Ovdje ovo izvješće govori o ljudima kojima je oduzeto jedno od tih temeljenih prava, pravo na slobodu. To pravo im je oduzeto temeljem zakona, temeljem odlukom suda zbog zločina, zbog pogrešaka koje su učinili. Svrha kažnjavanja je dakako izolacija onih koji su počinili kaznena djela, ali i njihov preodgoj. E sad koliko smo u tom zatvorskom sustavu mi uspješni u preodgoju govori podatak sa stranice 13 vašega izvješća da je čak 45% onih koji su već ranije bili na izdržavanju zatvorske kazne. To znači da ta resocijalizacija zapravo ne uspijeva, ona je gotovo nikakva, 45% recidivista, to je izuzetno visok postotak. I onda treba vidjeti što se može napraviti da li se ta stvar može popraviti, inače ostaje samo izolacija, onda on izađe van, onda opet napravi kazneno djelo i zapravo imamo posla nepopravljivim kriminalcima. Još je nešto zanimljivo iz ovoga podatka, naime u vrijeme izbora uvijek dolaze u izbornu komisiju posebno izvješće dolazi o glasanju po kaznionicama, kada dođu ti glasovi iz kaznionica onda HDZ-u naglo poraste izborni rejting za nekoliko postotaka. To je vrlo, vrlo zanimljiv i indikativan podatak o tome kakvo je političko opredjeljenje u kaznionicama. Kakva su prava zatvorenika? Po ovom izvješću ona su vrlo visoka, na jednoj vrlo visokoj razini, gotovo viša kod ljudi na slobodi. Oni imaju tri obroka dnevno sa minimalno 3000 kalorija, to mnoge obitelji u Hrvatskoj koje su na slobodi, koje ne čine kaznena djela sebi ne mogu priuštiti. Mnogi tu kopaju po kontejnerima, skupljaju plastične boce i teško da mogu skupiti za tri obroka dnevnog po 3000 kalorija. Kakva je medicinska skrb? Bilo je 61.994 opća liječnička pregleda. Pa to je vrlo visok broj, to je visok broj, to je visok standard, onda je bilo 3.208 stomatoloških pregleda, to je dobro, brinemo se i o zubima zatvorenika da ne pate od zubobolje, pa onda 5.535 psihijatrijskih pregleda, to je možda zbog ovih rezultata glasanja, pa onda 1.133 laboratorijske pretrage, 314 drugih pretraga, 9.412 specijalističkih zdravstvenih pregleda u ustanovama izvan zatvorskog sustava. Onda zatvorenici maloljetnici su tijekom čitave godine, piše u izvješću, sudjelovali u različitim sportskim aktivnostima i bavili se sportovima kao što je nogomet, košarka, stolni tenis, badminton, odbojka, boćanje, šah ili vježbanje u teretani. Organizirani su i različiti sportski turniri unutar i između kaznenih djela, poticala se suradnja sa lokalnim sportskim klubovima gdje god je za to postojao interes. Obišli su ih i poznati sportaši Mirko Filipović, Tamara Boroš, Ćiro Blažević, Dražen Ladić, Josip Šimunić i drugi. Imaju u bogat kulturni život koji mnogi umirovljenici na slobodi ili oni koji skupljaju po kontejnerima boce sebi ne mogu priuštiti, dolaze im kazališne predstave npr. čak iz ZKM-a bila je predstava „Črna mati zemlja“, krasna predstava, odlična predstava, dolaze im književnici, tu prepoznajem jedino Kristijana Novaka od jačih imena. Znači taj standard je, barem sudeći po ovom izvješću, vrlo visok, gotovo da čovjek poželi otići u kaznionicu. Onda još jedan zanimljiv podatak, ali ajmo najprije na strukturu kaznenih djela. Strašno je zanimljivo da je ubojstvo, teško ubojstvo i ubojstvo na mah najučestalije 210 takvih osuđenika. Šta nam to govori? Pa govori nam ono što nam je rekao slučaj iz Splita, to su ta ubojstva, da smo mi jedno društvo koje je vrlo nasilno i u kojem ljudi ubojstvom drugoga nastoje riješiti svoj problem ili doći do nekakve pravde jer taj mladić 25-šnjak u Splitu je ubio tri čovjeka, od prije poznata policiji koji su ucjenjivali njegovu obitelj i njegova brata. A zašto? Pa zato što sustav nije napravio svoj dio posla. Ta se tragedija mogla spriječiti, pa cijeli Split zna tko tamo dila drogu, cijeli Split, svi osim policije i da je policija na vrijeme djelovala do toga ne bi došlo. To znači da ni centri za socijalnu skrb ne rade dobro svoj posao jer oni ne prepoznaju moguće konflikte unaprijed, pa čak 210 njih posegne za ubojstvom, teškim ubojstvom ili ubojstvom na mah. Onda imamo tešku krađu 70, prijevara 59, silovanje 17, spolni odnošaj s djetetom 13, vrlo visok broj za takvo ozbiljno teško kazneno djelo. Kada pogledamo sad podatke odakle dolaze zatvorenici koji su strani državljani,

migranti jer oni su svrstani u ovu grupu ostalih Sirija, Iran, Pakistan, njih je 56. Ovo su dakle državljani BiH. To je još jedna blagodat koju imamo. E sad, vidimo da Vlada pokazuje posebnu brigu za zatvorenike i za zatvorski sustava, troši ogromne novce, ispričavam se, troši za to između ostaloga ogromne novce u proračunu, ali meni je to i donekle i razumljivo. Sad to, taj zatvorski sustav koristi Ivo Sanader, bivši predsjednik HDZ-a, bivši premijer, onda utoliko je suđenje ne samo Ivo Sanaderu, ponovljeno suđenje, nego i cijelom HDZ-u zbog afere Fimi media. Znači možemo očekivati po tom suđenju još, a to su, to je, sudi im se za krađu, za pljačku javnih poduzeće i to u milijunskim iznosima koje su u crnim vrećama nosili u stranku, može se očekivati priljev i dobro je da se zbog njih Vlada brine za taj zatvorski sustav da bude što ugodniji, što povoljniji za te zatvorenike. Kako će biti ako se Državno odvjetništvo pozabavi svim ovim ministrima koji su smijenjeni zbog toga što nisu znali ispuniti imovinske kartice ili su u njima upisali znatno manju imovinu nego što stvarno imaju. Pa ako Državno odvjetništvo pokrene istragu, a kako su oni došli do te imovine, bojim se da će ovaj zatvorski sustav koji je i sad prenapučen, ne znam kud ćemo sve te ljude moći smjestiti. Dobro, ima i onih koji se brinu da, da zatvorski sustav ne bude prenapučen, to je jedan poznati vozač glisera koji je ubio talijanski par, ali koji sada izbjegava zatvorski sustav liječenjem. Tu je jedan poznati šatoraš koji se također liječi i za kojeg nije dovoljna, dovoljno dobra Svetošimunska, nego se liječi na slobodi iako se trebao javiti na izdržavanje kazne, a kažnjen je jer je pokrao svoj ljubljeni hrvatski narod kojeg beskrajno voli i svoju ljubljenu Hrvatsku državu. Jedan isto se potrudio da ode u BiH, on je pak tako veliki patriota da mu nije dovoljna jedna država, on mora imati dvije države da bi mogao iskazati svoj patriotizam, ali je pobjegao od hrvatskog pravosuđa. Dobro, tamo ću možda završiti i ja u tom zatvorskom vašem sustavu ako se ispune prijetnje koje su jučer izrečene na Odboru za ratne veterane, prema meni i Pupovcu gdje su ti šatoraši hoće preuzeti ulogu državnog odvjetnika, oni bi presudili meni i Pupovcu. Traže od državnog odvjetnika da pokrene postupak protiv nas, što znači da rade djelo pritiska na pravosudnog dužnosnika, čega nisu svjesni, to je ozbiljno kazneno djelo, ozbiljno kazneno djelo. Zbog čega? Zbog izrečenog mišljenja kolege Pupovca i mene. Zbog verbalnog delikta, zbog toga što smo rekli nešto što se njima ne sviđa. I sad bi oni pravdu uzeli u svoje ruke i proveli kazneni progon. Prema tome možda ću i ja postati konzument vašeg zatvorskog sustava. No, zbog preglednosti izvješća, zbog tih zanimljivih statističkih podataka iz kojih sam ja pročitao ovo što sam ja pročitao, kolega iz HDZ-a nešto sasvim drugo, mi ćemo prihvatiti vaše izvješće. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovani kolega Boris Milošević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva pravosuđa, evo čuli smo u uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja predlagatelja ovog izvještaja uvodno je istakao statističke podatke koje za zatvorski sustav za ovo izvještajno razdoblje odnosno za 2018. godinu i samo, sam izvještaj sadrži dakle brojne statističke podatke i tako da možemo izvještaj ocijeniti detaljnim, ali isto tako smatram da možemo i konstruktivno prigovoriti da sam izvještaj može biti bolji i potpuniji. Iz izvještaja je vidljivo da je je 2018. godini u zatvorskom sustavu bilo ukupno 11.352 zatvorenika, to je brojka koja je nešto veća nego za godinu radnije, ali upravo na zatvorski sustav ne može zapravo previše utjecati koliko će biti osoba u zatvorskom sustavu ili neće, ona je tu da se brine o zatvorenicima dok su u samom sustavu. Temeljni zakon koji uređuje prava zatvorenika, izvršavanje kazne u kaznionicama i zatvorima kao i nadzor nad izvršavanjem kazne je zatvor o izvršavanju kazne zatvora i tu još imamo brojne pravilnike koji detaljnije to uređuju. Uz te naše nacionalne propise kojim se uređuju prava zatvorenika i način izvršavanja kazne imamo i međunarodne propise, međunarodne standarde. Ti naši nacionalni propisi te standarde i prakse slijede tako imao europska zatvorska pravila te standardna minimalna pravila UN-a za postupanje sa zatvorenicima. I u okviru tih nacionalnih propisa i međunarodnih propisa uspostavljen je dakle i nacionalni i međunarodni mehanizam nadzora nad izvršavanjem kazne zatvorom. Na međunarodnoj razini, dakle mislim i samo ovo podnošenje izvještaja je jedna vrsta parlamentarnoga nadzora, a na međunarodnoj razini takav nadzor vrše specijalizirana tijela u okviru Vijeća Europe i tako imamo u okviru Vijeća Europe Odbor za prevenciju mučenja i drugih nečovječnih postupanja. Što bi to bilo? To tijelo je nešto nalik zapravo jednako kao GREVIO, ako se sjećamo rasprave o Istambulskoj konvenciji pa se protiv tog tijela, dakle te stručne skupine za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja je zadužena za praćenje provedbe Konvencije bila digla kuka i motika, dakle tako i ovdje taj odbor prati uvjete prati uvjete u zatvorima i kaznionicama i podnosi izvještaje o stanju o uvjetima i radu takvih ustanova za sve članice Vijeća Europe pa tako i za RH. I taj odbor je bio u RH i sastavio je takav izvještaj, zadnji takav izvještaj je za 2017. i kada gledamo taj izvještaj za 2017. tog Odbora Vijeća Europe oni također prigovaraju ono što je istaknuto u dosadašnjim raspravama, manjka smještajnih kapaciteta u zatvoru, iako su prepoznali napore Vlade da smanje prenapučenost. Oni su i tada istakli i profesionalno i korektno odnošenje pravosudne policije prema zatvorenicima, oni su zabilježili nekoliko slučajeva fizičkog zlostavljanja te nerazmjerno korištenja mjera tjelesnog ograničenja slobode odnosno korištenja tzv. gumenih soba. Pa onda je u izvještaju problematiziraju kažnjavanje maloljetnika izolacijom i to čak do 7 dana, u izvještaju su problematizirali i smanjenje broja zdravstvenog osoblja što u praksi stvara probleme zbog nedostatnog i nepravovremenog pružanja zdravstvenih usluga. Dakle to su sve bili prigovori jednog međunarodnog tijela kojeg možemo čuti od strane i danas u raspravi te prigovore su uložili neki zastupnici temeljem izvještaja pučke pravobraniteljice. Uglavnom Ministarstvo pravosuđa se na taj izvještaj očitovalo da prihvaća sve preporuke. E sada smatram da je jako bitno odnosno da bi bilo dobro i bitno da ovaj izvještaj koji je pred nama o kojem raspravljamo također sadrži ono što je taj odbor preporučio, koje su to preporuke prihvaćene i što je učinjeno po Ja dakako pohvaljujem ovaj detaljan i precizan izvještaj, ali mislim da se trebalo ovdje osvrnuti na preporuke Odbora Vijeća Europe i kazati i kazati što je napravljeno, koji je napredak napravljeno, što je napravljeno u poštivanju tih preporuka. Također mislim da je izvještaj koliko god bio detaljan trebao sadržavati obrazloženja za neke stvari. Trebao je sadržavati podatke odnosno imati usporedbu sa ranijim godinama kako bi mogli usporediti trendove, trebalo bi imati objašnjenja zašto nedostaje zdravstvenog osoblja tako da je pregled psihijatra teško dostupan unatoč velikom interesu zatvorenika, obrazložiti ako je moguće razloge porasta nasilja, uzimajući u obzir i činjenicu i to jasno reći, da postoji ta siva zona neprijavljivanja takvog nasilja. Isto tako u ovoj godini na koju se odnosi ovaj izvještaj imali smo 18 smrtnih slučajeva. Sada kada kažemo 18 smrtnih slučajeva, možda to i nije u apsolutnoj brojci puno, a mislim da je puno. Vrlo često se to može povezivati i pomisliti na nasilnu smrt ili da je neka od tih smrti nasilna, ali vjerujem da nije tako i dobio sam već objašnjenje na saborskom odboru da su sve smrti bile zapravo prirodne od bolesti. Ali to bi trebalo stajati u izvještaju tako da nema dvojbi jeli neka smrt tu nasilna ili nije. Osim toga imamo izjave pojedinih predstavnika Sindikata pravosudne policije o vrlo lošem položaju pravosudnih policajaca o lošem stanju u zatvorskom sustavu, prvenstveno u pogledu sigurnosti pravosudnih policajaca, zbog malog njihovog broja, zbog nedopuštenog unosa opojnih sredstva, mobilnih uređaja, zbog nedostatne tehničke opremljenosti. Misli nije nužno u izvještaju konkretno odgovarati na sve te kritike, ali bi se trebalo generalno osvrnuti na istaknute probleme jer nema uspješnog funkcioniranja zatvorskog sustava bez zadovoljnih i dobro opremljenih pravosudnih policajaca. Sve to što sam sada rekao donosi se po meni i na primjedbe pučke pravobraniteljice. Vjerujem da su predstavnici Ministarstva pravosuđa svjesni ovih problema i mislim i predlažem da bi bilo dobro u narednom izvještaju da se oni na ovakve stvari osvrnu bar na završetku izvještaja da kažu koji su problemi i da ovdje od nas zastupnika zatraže povećanje povećanje budžetskih sredstava, da kažu nemamo dovoljno sredstava u budžetu jako bi koristilo da imamo psa obučenog za droge i trebalo bi onda uložiti u nabavku tog psa u njegovu obuku. U svakom slučaju uz sve ove opravdane kritike, klub SDSS-a će podržati ovaj izvještaj i kažem je dobar, detaljan sa puno statističkih podataka, ali mislim da bi trebalo sljedeću izvještajnu godinu dopuniti, prvenstveno sa osvrtom na preporuke Odbora Vijeća Europe da se vidi što je konkretno napravljeno, isto tako da se predlagatelj osvrne i na kritike i preporuke pučke pravobraniteljice, ali i Sindikata pravosudne policije. U svakom slučaju slučaju podržavamo ovaj izvještaj, isto tako bi istakao da pozdravljam i podržavam inicijativu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da formira jedu radnu grupu zastupnika koji bi posjetili pojedine zatvore i kaznionice. Hvala. Zahvaljujem kolegi Miloševiću. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Željko Raguž. Izvolite kolega. **Raguž, Željko (HDZ)** Dopredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici, jedan broj kolega je kazao kako su prenapučeni uvjeti u hrvatskom zatvorskom sustavu, jedan pokazatelj sa stranice 9 dakle da je hrvatskom zatvorskom sustavu tijekom 2012.g. bilo 15905 zatvorenika, pa onda 2013. 15700, pa 2014. 13000, govori da se u odnosu na 2012., a zadnjih godina 2015. do 2018., 2018., dakle u protekle 4.g. se brojka kreće oko 11300, govori da se smanjuje broj zatvorenika i da i taj pokazatelj govori da se smanjuje i prenapučenost u hrvatskom zatvorskom sustavu, naravno da je to povezano i sa razvojem probacijske službe, razvojem alternativnih sankcija i sigurno su tu prostori uz jedan broj novi upošljavanja socijalnih pedagoga, socijalnih radnika, zdravstvenih radnika, pedagoga i niza drugih stručnih djelatnosti koji mogu pomoći da se smanji broj i recidiva počinitelja kaznenih djela omogućit će dakle ključnu ambiciju hrvatskog zatvorskog sustava, a to je reintegracija počinitelja kaznenih djela u hrvatsko društvo odnosno ambicija smanjenja recidiva kod počinitelja kaznenih djela, to je samo dakle jedna dimenzija koju po meni se propustilo primijetiti i naglasiti, a koja je važna. Cijenim također da je u izlaganju jednog broja kolega bilo i neprimjerenih konstatacija izlaska iz teme, posebice kolege Stazića koji

stvaraju i uvjete za počinjenje kaznenih djela odnosno jedan broj zatvorenika i sa područja BiH neovisno od njihove nacionalnosti. Kako sam jučer bio na Odboru za branitelje HS cijenim cijenim da i njegove ocijene o ponašanju predstavnika udruge iz domovinskog rata ne stoje iz razloga što je on kazao što je imao kazat u jednoj tolerantnoj atmosferi bez upadica i onda se opravdao odlaskom sa Odbora za branitelje, a nije bio dakle dobre volje da se ispriča na nekom drugom mjestu i čuje i opaske na njegov stav, a bilo je i jučer na tom odboru kao i večeras u njegovom izlaganju stavova koji ipak ne obećavaju da on odustaje od svojih formulacija tipa kako pobjednici nisu završili svoj posao, ne znam da on upravlja hrvatskim zatvorskim sustavom da li bi se prenapučenost riješila na njemu primjeren način i niz drugih ocjena koje nisu jednostavno primjerene ovome domu, a ja cijenim jer sam to i kazao u jednom ranijem istupu kad je bilo ovakvih ocjena da će se ipak kolega Stazić sa godinama popraviti i da neće biti potrebe da završi u okviru hrvatskog zatvorskog sustava. Hvala. Zahvaljujem. Replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro malo van teme, al volio bi kazati da je, istina je da je Milorad Pupovac rekao da će RH završiti kao NDH, al je Milorad Pupovac s vama u koaliciji, a naravno da se neću složiti sa izjavom g. Stazića da pobjednici '45. nisu završili posao da su tribali pobit ovo šta nisu pobili u Kočevskom Rogu u, u, u Hudo Jamama, naravno da se neću složiti, onaj zbog čega je sazvana sjednica je s vama u koaliciji i Milorad Pupovac koji za vrime oluje umjesto u Kninu da je na proslavi najveće pobjede hrvatske vojske čiste legitimne operacije, on je na četničkom derneku sa četnikom Vučićem u Bačkoj Palanci, al on je vaš koalicijski partner, znači ja sam za slobodu mišljenja, ja nemam nikakav problem šta će kazat kolega Stazić, ja ću kazati da je to izjava koja poziva na nasilje, na ubojstva, al to je demokracija,

bilo bi dobro da u okviru vaših rasprava unesete malo više logike, dakle RH je demokratsko društvo i u okviru demokratskog društva, Stazić i kolega Pupovac imaju dakle osnova za iznošenje različitih stajališta i ocjena, postoje državne institucije koje će ocjenjivati da li njihove izjave pozivaju na nasilje, na razvijanje mržnje, a ja vas pitam koja je logika da vi prigovarate HDZ-u kada svakoga petka glasujete na isti način kao kolega Stazić? Hvala. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite kolega. . **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Raguž, moram vas razočarati, ja se neću promijeniti, naročito ne na način da počnem razmišljati vašom glavom, to bi za mene značilo potpuni poraz. To što kolega Bulj prigovara vama da glasate kao zajedno sa ili HDZ-u što glasa zajedno sa Pupovcem je meni potpuno nelogično inače jer je kolega Bulj bio u koaliciji s tim istim HDZ-om, dva puta ih doveo na vlast i to temeljem laži potpisane kod javnog bilježnika njegovog stranačkog kolege da neće ni sa kim, znači temeljem najobičnije prevare i sad takav čovjek koji je prevario svoje birače dva puta, dva puta, ide nekom prigovarati kolizijski odnos, a normalno je da predstavnici manjina uvijek idu sa predstavnicima vlasti, tako je bilo u svim sazivima parlamenta i to je jedino što je normalo. Zahvaljujem. Odgovor kolega Raguž, izvolite. **Raguž, Željko (HDZ)** Ma ja sam optimista u životu i cijenim da ćete se vi ipak popraviti, ne da imate mišljenje kao ja, već da se jednostavno suzdržite da ne citirate oni koji su odgovorni za ratne zločine i koji govore i koji su pisali u svojim knjigama kako su osvetničke akcije na kraju rata normalne, što nisu normalne što je protivno brojim međunarodnim konvencijama i samo vam to prigovaram. A da mislite isto ko ja, Bogu hvala da nećemo nikad isto misliti. Hvala lijepo. Evo uvaženi tajniče, pomoćnice, uvaženi malobrojni kolege zastupnici. Naravno evo na kraju o zatvorskom sustavu sve sam rekao na početku u ime kluba i kroz replike kako promišljam o zatvorskom sustavu i naravno da tijekom rasprave došlo je do toga što je rekao kolega Raguž da je problem jučer bio tj. kolega Stazić uvaženi kolega sve je on nabrojio, čovjek koji je bio uvijek uz HDZ kada je trebalo biti kada je krmilo i sivalo onda je odao uz predsjednike, izvještavao sa HRT-a, tj. sa Hrvatskog radija, ne znam odakle, bio je u tim nekakvim kombinacijama i čovjek je dobro tada šutio, bio je dosta podoban dok su ljudi naravno bili u to vrijeme u rovovima i to je njegovo demokratsko pravo. Čovjek je radio svoj posao i naravno da je to demografsko pravo. Međutim, govoriti o izjavama i da ja vrijeđan onaj ko kaže, onaj ko kaže da je Hrvatska država onaj ko kaže da je Hrvatska država tj. da je '45. godine posao, mogli bi malo tiše molim vas, ne budite nervozni, da posao '45. nije napravio pobjednik svoj posao je čisti zločin. S kime ću koalirati, naravno da s kolegom STazićom neću jel je bio najodaniji podanik devedesetih godina HDZ-u. Evo samo sam toliko htio reći da je jedan podanik koji je bio odan HDZ-u da sada mi govori. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Završna riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite. Kolega Bulj, molim vas vratiti se na svoje mjesto. Izvolite kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. S obzirom da nisam imao mogućnost replike koristit ću ovih dvije minute ne cijelih pet da se obranim od objeda. Nikada nisam bio poslušnik HDZ-a. Devedesetih godina sam bio urednik unutarnje politike na Hrvatskom radiju i ratni izvjestitelj i ratni izvjestitelj i to mi je bio ratni raspored. I zbog toga sam od predsjednika Tuđmana dobio Spomenicu Domovinskog rata i medalju Bljesak. Da li sam kao urednik u to ratno doba branio interese u svojim izvještajima, branio interese Hrvatske? Pa naravno. Šta sam drugo trebao raditi po vašem mišljenju? Nikada nisam bio ni poklonik HDZ-a ni član HDZ-a. Prema tome, ja ne znam čemu služe ove vaše objede, ove vaše laži koje su lako dokazive. Što se tiče mojih izjava o tome da je nakon rata bilo i osvetničkog ubijanja, rekao sam bilo je, ne samo u Hrvatskoj, bilo ih je svagdje u Francuskoj, u Italiji, u Nizozemskoj, u Belgiji, niko danas ne traži komemoraciju tih događaja, jedino vi, jedino vi. Vi i vama slični. Svi su drugi zaboravili ili nastoje zaboraviti na te događaje. Gospođa Merkel kada je bila i to sam rekao na odboru, kada je bila na proslavi Dana pobjede prije nekoliko godina u Moskvi, rekla je Njemački narod neće nikada biti dovoljno zahvalan ruskom narodu što nas je '45. oslobodio, a znate kakve su zločine napravili Rusi tamo kada su došli. Grozne. Niko ih ne komemorira. Nakon Staljingrada je 100.000 Nijemaca odvedeno u Sibir. Znate koliko ih se vratilo? Sedam. Nitko ne traži da ih se komemorira, ove nestale. Znači tu smo malo specifični. I to vaše inzistiranje, zato sam jučer na odboru govorio o dinosaurusima i brontosaurusima, to vaše inzistiranje samo produžuje podjele u društvu, samo produžuje i ništa drugo. I ne činite dobro ovoj zemlji. Ovo što sam ja rekao su povijesne činjenice, vi njih možete znati ili ne znate, ako ih ne znate ja ću vas podučiti, kao što vas podučavam vidim dosta bezuspješno, dosta bezuspješno. A ja bih volio kada bi tu Merkeličinu rečenicu, kada biste rekli vi ovdje ili bilo ko od HDZ-ovaca ja bih znao da živimo u normalnoj državi. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Povreda članka 238. gdje vrijeđa zastupnika kolega Stazić gdje je rekao otvoreno da ja lažem. Ja sam njegovim izvješćima na bojištu bio zadivljen i zapanjen koliko su oni bili prije svega prohdzovski i protuđmanovski, to je bilo toliko zadivljujuće da mi je ostalo to u sjećanju i zaista je ja to ne mogu vama prepričati i podučiti. Ali nikada kolega Staziću neću odobravati izjave je pobjednici '45. nisu završili posao. Svi su totalitarni režim osuđeni i komunistički i fašistički i nacistički i svaku žrtvu triba … /Govornik Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku i njegovoj suradnici na obrazloženjima izvješća. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom sutra u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda Izjašnjavanje o amandmanima. Hvala lijepa i ugodan ostatak dana.